ako može. Zaista, ne mogu da poverujem da ovako se vodi jedna diskusija, jednog člana, na ovoj sednici. Govori o Danici Marinković, ženi koja je zaista podnela jedan od najvećih tereta, jer sam sa Kosova i Metohije, pa mogu sigurno, i kompetentniji sam sto puta da pričam o osobi koja treba da se stidi od svega onoga što je do sada ovde To je sramota. Sramota je zaista da se priča tako o jednoj ženi koja je stavila tamo glavu, gde neko nije smeo da stavi ni ne znam

je govorila? Pustite me na miru.Sačekajte, vratiću vam 15 sekundi, nije korektno prema vama, pogotovo što se vi vrlo retko javljate. Stvarno nema smisla, pustite hoće.)Poslaniče Đurišiću, zaista mi ne treba asistent koji nije moj potpredsednik. Samo momenat, vratiću vam vreme, samo da pustimo poslanike koji imaju potrebu da viču kada čuju drugačije mišljenje. Samo polako.(Marko ovlašćeni?)Nepristojnosti nikad dosta. Znači, stalno pomeramo granicu pristojnosti i svaki dan sam sve neprijatnije iznenađena. Hoćete li molim vas da prestanete.(Marko

dvoje.Izvinjavam se vama. Duboko se izvinjavam. Iako se trudim da pristojno vodim sednicu. Izvolite poslaniče. Prijavite se ponovo, vratiću vam vreme zbog svega ovoga.I

vas nemam u sistemu.Poštujte ljude, poslanike sa teritorije Kosova i Metohije, da kažu jednom u godinu dana, ako smatraju da je povređen Poslovnik.

Znam da vas tema o Kosovu i Metohiji izuzetno nervira. Izvolite.Pomozite poslaniku i ubacite karticu ako treba u drugo mesto. Imamo vremena, za Kosovo i Metohiju uvek imamo

poslaniče, sada ste u sistemu.Sedite i ponovite, čime je povređen Poslovnik. Danica Marinković je jedna časna i poštena žena sa impresivnom biografijom. Na žalost prethodnika moga koji je govorio kontraproduktivno u odnosu na ovo što sam ja govorio. Ona je bila na svakom mestu gde je trebalo priteći i pomoći srpskom narodu,

prethodnice i slične njoj koje mogu na prste izbrojati, o Kosovu i Metohiji koji bi ga dali za šaku, ne znam čega sutra, međutim, zahvaljujući Aleksandru Vučiću i Vladu koju on vodi, Kosovo neće nikada biti predato, da znate. Nikada.Možete

ste 107. stav 2. za one koji ne znaju šta to znači, znači – na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje i nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza, iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih drugih lica.Lično smatram da sam povredila Poslovnika zato što sam trebala da reagujem u toku diskusije poslanice koja je na jedan vrlo ružan način govorila o kandidatu koji je predložen. Lično smatram da sam prekršila Poslovnik, vi ćete odlučiti da li ćete glasati ili nećete, meni je teško pala ova diskusija. Nešto što je čak i promaklo to je da je rečeno da su Albanci i onda živeli u našoj državi, a sada

prezime pogreši, onda u redu, onda smo na dobrom putu i onda je ova sednica izuzetno zabavna.Mislim da je danas izrečeno nešto što je strašno i uopšte mi ništa nije smešno. Ne morate se truditi da me zasmejavate. Uopšte mi ništa nije smešno, vrlo mi je teško.Izvolite Markoviću.

organizacija koje je prethodna govornica malo pre iščitala.Moram da kažem da ovo nije suđenje, ovo je Narodna skupština. Nije nikakvo suđenje da bi mi danas donosili neke presude o nekakvim lustracijama ili sličnim besmislicama koje smo malopre slušali.Lično, nisam mogao da izdržim a da se ne javim kada je spomenuto sve ono zbog čega se javio malopre kolega Krivokapić. Međutim ono preko čega mislim da niko ne treba da pređe jeste zbog povrede osećanja svih građana Srbije, a pogotovo građana sa

koje očigledno njima smetaju. Zbog čega? Što je razobličila slučaj Račak, jel zbog toga? Verujem da je nalogodavac i oni sumnjivi nevladinih organizacija na koje se poziva gospođa, kao i nalogodavac stranci koja pripada dotična gospođa, verovatno isti. Verovatno je on naredio da se danas javi i da nam čita to sramno pismo koje nam je pročitala.Izvinjavam se danas, iako bi ona treba da se izvini zbog svega što je malopre rekla, svim građanima Srbije, a pogotovo građanima Kosova i Metohije. **Maja

Hvala predsednice, povredili ste član 103. time što su prethodna dva poslanika potpuno suprotno pravilima za ukazivanje povrede predsedavajućeg u postupanju i poštovanju Poslovnika dobili pravo da diskutuju i da repliciraju koleginici Tepić

vi se ne obraćate kulturno, rekli ste da poslanici arlauču. Arlauču životinje, završili smo svaku vrstu komunikacije vi i

zbog toga što i ja i moje kolege iz Lige socijaldemokrata Vojvodine predstavljamo ovde građane koji su za nas glasali i zastupamo njihovo mišljenje i njihovo ste dostojanstvo povredili time što ste dopustili da se apsolutno netačne informacije, na račun onoga što sam ja govorila, kažu.Kompletne lične podatke koje sam ja ovde čitala, gde smo mi o kandidatu Danici Marinković slušali kao ćerki, ženi, odnosno supruzi i majci, su zvanična biografija upućena narodnim poslanicima. Ja sam blagovremeno na sednici Administrativnog odbora ukazala, kolege znaju koje su bile iz SNS-a, da ovako nešto ne ide pred poslanike. Ja sam apelovala da se tipizuju biografije koje idu u raspravu u Narodnu skupštinu, da ne bismo imali ovakve biografije pred narodnim poslanicima.Svi koji su bili na sednici Administrativnog odbora znaju, rekla sam javno u mikrofon, postoji o tome zapisnik, da ne bismo došli u ovu situaciju i da kandidat sam sebe degradira degradira čak i ako smatra, ili većina koja ga predlaže i koja će glasati, da su druge kvalifikacije presudne, a ne ono što piše. Svaki građanin koji uđe na internet stranicu parlament.rs ima ove podatke dostupne. Ne samo narodni poslanice, ovo je skupštinski radni materijal o kome mi raspravljamo.Što se apela tiče, ja sam pominjala samo apel, nisam ga ni čitala. Šta bi tek bilo da sam ga pročitala?

Stavovi koje su izneli poslanici pre vas uopšte se ne odnosi na biografiju, to znamo vi i ja i svi oni koji su slušali vaše izlaganje. Biografija nije sporna. S ponosom je kandidat izneo čime se bave najbliži iz njene porodice i okoline, ništa nije sporno. Nešto je drugo izazvalo čitave ove reakcije i vi to dobro znate.Ako povređen, glasaćemo ga tri puta za redom i videćemo da li to uopšte može. Više neću ni dozvoliti da nam se neko stalno poziva na Poslovnik, na jedno te isto, a onda ne dođe da glasa za tu povredu, nego glasaju oni koji smatraju da nije povređen Poslovnik.Reč

Hvala, predsedavajuća.Član 27. je povređen. Doduše, i vi ste sami rekli da vam se čini da ste povredili Poslovnik, svakako bi i u vezi sa članom 107, samo što je već bio 107, ali kako god, jer ovo je zaista skandalozno.Oni koji su mrtvi ladni sve ove godine trpeli i ništa nisu smeli da kažu što pred sudom za ratne zločine zastupa neke porodice žena koja je sociolog, čak nije ni pravnik, govorim o Nataši Kandić, a između ostalog Fond za humanitarno pravo je potpisnik upravo ove peticije protiv Danice Marinković, oni su našli danas da sputavaju Danicu Marinković. Zašto? Zato što je žena razobličila braću Mazreku, zločince koji su pobili u rudniku na Kosovu i Metohiji Srbe i žena koja je razobličila sve neistine o Račku.Ja moram da priznam da ovo što je potpisano je razlog više što ću da glasam za Danicu Marinković. Meni je jednako da li je potpisala Oslobodilačka vojska Kosova ili ovih 15 organizacija. Hvala vam. Hvala

smo ovde i biografije raznih kandidata i jedan od narodnih poslanika je čitao i biografiju kandidata Danice Marinković, inače tužioca, inače sudiju. Malo sam potresen zbog svega ovoga što se desilo, jer znam da je na Kosovu bio i krematorijum, jedini posle Drugog svetskog rata, koji se zvao Klečka, u kome je spaljena devojčica od 12 godina zato što je bila Srpkinja. Kada su pitali zločinca kome je ovaj sudija sudio zašto je to urađeno, rekao je samo zato što je Srpkinja. Žrtve nemaju naciju i svako treba da odgovara i svaka žrtva treba da ima osuđenog krivca za njeno stradanje, a kada one koji su sudili ratnim zločincima napadate zašto su sudili, to je novi zločin prema žrtvi. Poslanici, u skladu sa članom 112, ako ne mogu drugačije da uspostavim red i da se vratimo na temu, moram da odredim pauzu dok se ne uspostavi red.(Radoslav sali.)Poslaniče, tim nasiljem, vikom na mene se ništa ne postiže.Dakle, član 112, a u skladu sa članom 27. da vodim sednicu

u sali, danas razgovaramo, imamo jednu objedinjenu tačku dnevnog reda sa 27 podtačaka, koje bi da se poštuju pravila, 27 bi trebalo praktično da budu posebne tačke dnevnog reda i da imaju posebnu diskusiju. Da bi se objedinile neke tačke dnevnog reda, da bi se objedinili zakoni u jednu raspravu član 157. Poslovnika jasno kaže – Narodna skupština može da odluči da obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su rešenja o njima međusobno povezana.Naravno, povezana.Naravno, nikakve veze nema ili uslovljenosti između Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o javnim medijskim servisima, Zakona o uređenju sudova, o tržištu kapitala, o preuzimanju akcionarskih društava, o javnoj svojini, o akcizama, o PDV. Traje ovo Traje ovo čitanje, jel? O poreskom postupku i poreskoj administraciji, o preuzimanju obaveza Petrohemije, o Carinskom zakonu, o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, o regulisanju javnog duga SFRJ, o regulisanju o regulisanju javnog duga Republike Srbije na ime neisplaćene devizne štednje, o ugovoru o zajmu za kredite povlašćenog kupca, o Sporazumu o zajmu od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, zatim o prestanku funkcije javnog tužioca, o izboru članova Saveta guvernera NB, o izboru članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Saveta komisije za zaštitu konkurencije,

izmena članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Znači, ovo je sve stavljeno u jednu tačku dnevnog reda i zaista Skupština dovedena do apsurda. Znači, mi jednostavno nemamo vremena ni da se spremimo, a kamo li da podnesemo amandmane i da diskutujemo suštinski o ovim tačkama dnevnog reda. Evo zašto? Ja imam 20 minuta da izlažem. U tih 20 minuta ovih 27 tačaka dnevnog reda, ja praktično imam 45 sekundi po tački dnevnog reda, od čega mi nekih 10 sekundi treba samo da pročitam naziv tačke, a kamoli da ulazim u suštinu rasprave. Čemu ovo sve služi? Služi da bi kao kroz protočni bojler prošla ova diskusija, da u suštini ne bi raspravljali ni o čemu.Gde je problem sa kršenjem pravila? Kada Skupština krši pravila, onda šalje jednu jako lošu poruku građanima da su pravila onako proizvoljna da mogu da se poštuju, da mogu da se ne poštuju, imamo dvostruke aršine, koje inače vidim ovde svaki dan u zasedanju u Narodnoj skupštini.Potpuno skupštini.Potpuno je neprihvatljivo da se ovako radi. Ozbiljni zakoni, ozbiljne stvari, ovoliko malo vremena za pripremu. Inače, i sednica je zakazana po hitnom postupku, tu je prekršen član 167. zato što nema obrazloženja za hitan postupak po ovim zakonima i to smo dobili u sredu

i prekinuta negde oko sedam naveče, nakon čega više nije moglo biti ni podnošenja amandmana.Znači, očigledno je, pokušaj, ovo je sednica za sednicom u kojoj vladajuća većina pokušava da onemogući opoziciju da ima bilo kakvog smisla u diskusiji. Vladajućoj većini priprema ne treba zato što su jednostavno tu da glasaju za ono što traži Vlada.Naravno, Poslovnik krši predsedavajući koji sve dozvoljava. Inače, sam taj predlog da se objedine tačke dnevnog reda nije smeo ni da se nađe na glasanju zato što Poslovnik kaže kakvi predlozi mogu da se nađu na glasanju. primer urušavanja dostojanstva Skupštine. Ovo je primer u stvari ponižavanja Skupštine koja ne može da radi svoj posao.Sada kada prolazimo kroz sve ove zakone, među njima su zakoni, recimo, koji odgađaju stupanje na snagu nekih odredaba zakona gde naravno nije urađeno ono što je trebalo da bude urađeno u prethodnih godinu, dve i više, pa se samo pomeraju rokovi. Recimo, pitanje plata

koliko imamo zaposlenih, koliko po ugovorima o radu, na neodređeno vreme, na određeno vreme, privremeni i povremeni poslovi, ugovori o delu. Ništa od toga nemamo, a to je u stvari i glavni deo tog partijskog zapošljavanja koji izjeda budžet. Ali, sa druge strane, recimo, imamo akcize na duvan koje se povećavaju. To je otprilike negde deset posto povećanje akciza.Naravno, da nije problem da se negde podignu neki poreski nameti, ako je to dobro za građane, ali na nekom drugom mestu bi morali da budu smanjeni, to bi bila poreska reforma, jer ako ne smanjujete nigde namete, a povećavate na nekim mestima, to je onda samo zavlačenje ruku u džepove građana. Slično tome je recimo, i ovo produženje privremenih taksi za medijski servis, kao što znamo predsednik Vlade je obećavao da će ukinuti pretplatu. Ukinuo je pretplatu, a uveo takse. Znači, nije šija nego vrat. Ista stvar, praktično svim građanima je zavučeno u džep, Vlada je to uradila da bi popunila budžet i mogla da se hvali deficitom, odnosno smanjenjem deficita. Tako da praktično imamo te akcize na duvan, imamo takse za medijski servis. Ovo su sve primeri povećanja, nigde nemamo smanjenje.Problem sa budžetom, za koji smo taman završili raspravu pre desetak dana, je u tome što je super hik budžet. Znači, uzima od građana, uzima od privrede, jer deficit jeste veliki, njega treba smanjiti. S druge strane, ništa Vlada ne radi na tome da uvede red, da se smanji bacanje novca, da se smanji trošenje novca koji ide na održavanje partijskog parazitskog sistema u kome svi mi živimo, i onda se još dodatno taj novac daje raznim stranim investitorima po raznoraznim subvencijama i praktično pravi ista takva dalja rupa u budžetu.Znači, problem sa svim ovim što dobijamo i problem za građane, što se građanima zavlači ruka u džep. To radi Vlada. S druge strane, ne štedi ništa i ne uvodi red i to vidimo jasno iz ovih pomeranja rokova u raznim ovim zakonima, gde praktično nije urađeno ono što je trebalo da bude urađeno, pa rokovi moraju da budu pomereni. Evo, recimo, pomenuo sam te plate, sudovi, takođe itd.Sad, ovde imamo par dobrih stvari, na primer, izmena Zakona o poreskom postupku i carinskog zakona, zato što u tim zakonima konačno posle jako dugo vremena, drugostepeni organ više nije poreska uprava ili uprava carine, nego je to prebačeno u Ministarstvo finansija, kao što je i trebalo da bude.Naravno, to nije garancija da će postupci biti bolji i da više nećemo imati ono što je bilo ranije, a to je velika proizvoljnost poreske uprave u drugom stepenu, različiti aršini za različite poreske obveznike, nego ćemo valjda, nadam se, imati unutar Ministarstva finansija. jedan aršin koji će vladati, biti isti, znači, za sve građane, za sva pravna lica, bez obzira ko su ona i da će na isti način sve to skupa biti tretirano, jer problem u Srbiji jesu različiti aršini, jedno važi za jednu grupu ljudi, a nešto potpuno drugo za privilegovanu manjinu koja je uglavnom u vezi sa vrhovima političkih stranaka, tako da imate neke koji moraju da plaćaju porez i da im se razrezuju neke drakonske kazne, a drugi mogu godinama ništa da ne plaćaju i to je sasvim u redu.Naravno, uz ovo bi morala da ide i neka transparentnost koju ovde ne vidimo vidimo u zakonu, kada se rade ovi postupci, sve bi moralo da bude transparentno i jasno vidljivo, ne bi li onda građani mogli da sude da li su jednaki aršini za sve ili se oni menjaju u zavisnosti od situacije.Onda imamo ovde primer „Petrohemije“. O tome se dosta govorilo i danas, i ministar je govorio o „Petrohemiji“, 105 miliona evra, da ponovim 105 miliona evra treba država Srbija da preuzme dug „Petrohemije“ prema NIS. To je otprilike 13 milijardi dinara.Da podsetim građane, penzionerima se godišnje uzima oko 20 milijardi dinara, tako da možemo kazati u ovom slučaju da je penzionerima iz džepova izbijeno 20 milijardi dinara da bi se nesposobnom rukovodstvu „Petrohemije“ dalo 13 milijardi dinara.Ovde je pominjano biće restrukturiranja, UPPR je pomenut, unapred pripremljen plan reorganizacije. Kada malo pogledamo bilanse „Petrohemije“ iz 2015. godine, oni su poslednji javno dostupni, 52 milijarde dinara su gubici iznad visine kapitala, a 16 milijardi dodatni dugovi, tako da je ukupno 68 milijardi dinara dug „Petrohemije“. Pretpostavljamo da će UPPR koji se radi, a koji nije javno dostupan, biti nešto slično kao i sa RTB Borom, gde je urađen UPPR, obrisan ogroman dug RTB Bora, a onda država, kao što smo videli u budžetu za 2017. godinu, mora tog nesposobnog direktora i dalje da dotira, 2,5 milijarde dinara je predviđeno budžetom da se da RTB Boru, pa očekujemo vrlo sličnu stvar „Petrohemije“.Ministar poljoprivrede, čini mi se, je govorio o ovim procenama vrednosti imovine, pa da kažem gde je problem sa tim precenjenim delovima. Pretpostavljam da je ministar govorio o ovim diskontovanim novčanim tokovima, odnosno DNT metodi, ili kako bi naš predsednik Vlade rekao diskontovani keš flou, pošto to valjda zvuči bolje od novčani tokovi.Problem sa UPPR-ovima, recimo, kod RTB Bora je to apsolutno vidljivo, pretpostavljam i kod „Petrohemije“, da bi opravdali UPPR, onda precene svoje prihode, potcene svoje rashode, naprave kao da će to biti posle savršena kompanija, ne bi li onda svi poverioci, a pomenuo sam ovde 68 milijardi dinara potraživanja prema „Petrohemiji“ bili svedeni na jedan plan otplate koji nikada ne može biti realizovan, kao što je slučaj sa RTB Borom. Recimo, to je primer precenjene vrednosti imovine, ne u privatizaciji. U privatizaciji imamo obratan postupak, u kome se potcenjuje vrednost imovine ne bi li namešteni partijski kupci mogli da kupe imovinu ispod cene. To nam je primer privatizacije pljačkaške kroz koju je prošla država gde se potcenjuje imovina.Precenjuje se samo tamo gde imaju ovakvi interesi. Recimo, država pravi fiktivne UPPR, gde hoće da prikaže da je nešto uradila kako treba, a praktično, samo sam gurnuo taj dug malo kasnije, pa nam opet dođe na naplatu, recimo, kroz ovakve zakone kao što je „Petrohemija“.Inače, „Petrohemija“ ima kratkoročnih obaveza. To je do godinu dana 66 milijardi dinara u finansijskom izveštaju za 2015. godinu. Ja sam pokušao da uvedem red tamo 2013. godine. Krenuli smo sa ličnom kartom, to je krenulo, pa zaustavljeno, i to zaustavljeno od predsednika Vlade. Praktično, sve ove gubitke koje imamo od tada do sada, a to je bio januar kada sam podneo ostavku zbog prekida reformi do danas, su posledica neodgovornosti. Jer, da smo uradili posao tada, ove dugove danas ne bismo imali.Da pokažemo i koliko ti dugovi u stvari utiču na ceo budžet. Ovo treba da znaju dobro i penzioneri i pravna lica i svi koji plaćaju poreze u Srbiji. U 2016. godini za prvih 11 meseci ukupan trošak za budžet, izvršenja budžeta, na ime garancija koje država mora da plaća javnim preduzećima koji ne mogu da plate dugove koji su uzeli, a na koje je država dala garancije, je 35 milijardi dinara.Ponoviću, penzionerima je oteto 20, u prvih 11 meseci 35 milijardi. Na tih 35 će doći još ovih 13 milijardi za „Petrohemiju“, znači, ukupno 48 milijardi milijardi dinara.U 2015. godini po tim garancijama 30 milijardi, u 2014. godini 13 milijardi. Znači, ukupno za tri prethodne godine 95 milijardi dinara na ovakvo uvođenje reda. Prema tome, nemojte da nam govorite da se uvodi red, kada je očigledno iz izvršenja budžeta da se to ne radi. Deficit se smanjuje isključivo tako što se podižu poreska davanja građana i privrede, što se otima penzionerima, nastavnicima, lekarima, medicinskim sestrama, radnicima u komunalnim preduzećima, koji zaista rade na terenu, da bi izdržavali sve one kancelarijski zaposlene partijske kadrove koji ništa ne rade, a dobijaju veće plate od njih.Znači, deficit potiče od ovih stvari. Onda se na kraju poseglo u džepove svih građana i privreda, ništa nije urađeno na uvođenju reda, kao što vidimo i u ovom zakonu o „Petrohemiji“. Očekuje se od građana da veruju da ovo vodi negde napred. Pa, vodi, naravno, samo u održanje partijskog parazitskog sistema koji je centralni problem Srbije, zbog koga u stvari i propadamo.Znači, ovo je 13 milijardi dinara koji ide na to i taj UPPR koji je praktično nesprovodiv, kao i mnogi drugi UPPR-ovi, zato što je imovina, odnosno novčani tokovi su precenjeni. Ono što bi bilo korektno kada se da ovaj zakon o „Petrohemiji“, da uz njega ide popis imovine „Petrohemije“, procena vrednosti imovine, procena vrednosti imovine, poslovni planovi, plan iz tog UPPR-a kakve prihode očekujemo, koje rashode očekujemo, koji profit se očekuje, kako će se vratiti 66 milijardi dinara duga recimo samo na kratkoročne obaveze, pa onda u sklopu svega toga da ovde možemo da glasamo i kažemo - „Petrohemija“ treba da stane na noge, uradili smo analizu tržišta, uradili smo poslovni plan, imamo sistematizaciju radnih mesta, znamo tačno šta radimo i ovo je trošak koji se više neće ponoviti.Naravno, ponoviti.Naravno, ništa od toga nema. Imamo samo zakon koji traži da damo još 13 milijardi dinara.Slična situacija je sa RTB Borom, slična situacija je sa svim drugim javnim preduzećima. Nigde nema odgovornosti za ovo što se dešava, a odgovornost je lako utvrdiva, pravila se znaju, mogu se postaviti. Zašto to Vlada neće da radi? Zašto to premijer ne radi? Zato što nema interes, interes, on bi to uradio. Pošto ga nema, odnosno time bi morao da odstrani parazita iz javnog sektora, a to su partije koje su sele i vode nesposobni kadrovi koji vode ta javna preduzeća. To bi ga mnogo koštalo. Prema tome, ne može to da radi.Što to da radi.Što se tiče Zakona o javnoj svojini, gde se takođe odgađaju stvari, drago mi je čuti od ministra da se radi konačno popis imovine. Međutim, mi bismo voleli da vidimo u međuvremenu šta je skupljeno, da se negde stavi na veb, da možemo da vidimo šta to država ima. Priznaćete svi, neshvatljivo je da smo u 2016. godini, na kraju 2016 godine, i da nemamo popis državne imovine. Ovo je jedna od stvari zbog koje sam i podneo ostavku u januaru 2014. godine.Kad govorimo o proceniteljima, ovo je taj novi zakon, naravno da je potrebno uvesti red u tu profesiju. Sam zakon govori o formiranju udruženja procenitelja gde, interesantno, Vlada određuje članarine, govori o tome kako će se licencirati neke takve i slične stvari i onda kaže takođe da će biti nacionalni standardi, kodeks etike i pravila profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja. To je ostavljeno stručnom odboru i Ministarstvu da utvrdi. Znači, suština zakona je van zakona. Odnosno, imam zakon koji će uzeti naknade za ispite, uzeti naknade za licence, napraviti celu strukturu, a suština, srce zakona, a to su nacionalni standardi, to nije

bez ikakvih kriterijuma. Znači, kad se jave ljudi koji zadovoljavaju eliminacione kriterijume iz zakona kako ćemo ih rangirati dalje – to u zakonu ne piše. To, u stvari, jeste rak-rana, kako rangiramo ljude nakon što eliminacione kriterijume zadovolje. ministar donosi standarde, a stručni odbor ga predlaže. Ministar donosi i program i način polaganja ispita, stručni odbor predlaže. Ništa o tome nemamo u zakonu.Problem zakonu.Problem sa proceniteljima je zavisno od situacije. Tamo gde neko hoće da se proda jeftino, a to je tipično bila privatizacija, onda se nameštaju likvidaciona vrednost, pa se potceni maksimalno, pa 50% od toga i praktično ode budzašto. To je recimo pitanje privatizacije gotovo svega što se desilo u Srbiji, pljačkaške privatizacije koja je sprovedena. Ovo jako dobro znaju akcionari „C marketa“, „Luke Beograd“. U tim procenama vrednostima, recimo, građevinsko zemljište, koji je najvažniji deo imovine, je procenjen bio na nula. Što znači da nam se praktično cela pljačkaška privatizacija svela na grabež za građevinskim zemljištem, i to ne ni u svojini, nego za pravom korišćenja koje je u knjigama bilo procenjeno na nula.Sa druge strane, recimo, kada oni koji su privatizovali daju u zalogu tu imovinu onda koriste TNT metodu, pa napuhaju vrednost, pa tu moraju da učestvuju u tome i korumpirani ljudi iz banaka koji uzimaju procente na te kredite da im prihvate te naduvane vrednosti da bi dali velike zajmove, ovi uzeli svoj reketni procenat

Želim duboko da verujem, građani Srbije to znaju, kada moj prethodnik govori o pljačkaškim privatizacijama, to apsolutno nema veze sa ovom Vladom i ovim vremenom. To je period pre 2000. godine i to su, kolega Raduloviću, sada vaši partneri sa kojima se slikate na femili foto kao neka jedinstvena opozicija. Vi ste s njima u političkom frontu protiv ove Vlade, slažemo se samo u oceni da su sproveli pljačkašku privatizaciju.Nekoliko puta ste spomenuli ostavku. To je antologijska ostavka, jer ste podneli ostavku u trenutku kada je bio raspušten parlament i kada smo bili u izborima. Tako da ja ne bih mogao da se držim te formulacije, a treba bi, jer ste spomenuli taj neki rok, tu neku vremensku odrednicu tretirali oko „Petrohemije. Moram da kažem, od trenutka kada ste vi otišli sa čela Ministarstva privrede, „Petrohemija“ nije napravila ni dinara duga. Nisam maliciozan čovek da kažem da ste vi odgovorni za dinara duga koji je nastao u „Petrohemiji“, ali vam kažem da „Petrohemija“ od tada nije napravila ni dinar duga.Pominjete i vrlo naglašavate građanima Srbije 105 miliona, pa to podvlačite – 105 miliona. Moram da kažem građanima Srbije. Dug „Petrohemije“ prema NIS-u je 254 miliona. Sposobnošću ove Vlade, tih 254 miliona ne vraćamo, nego vraćamo 105 miliona zato što smo bili sposobni, kredibilni partneri koji su znali to dobro i kvalitetno da ispregovaraju u interesu građana Republike

od 254 miliona evra dugovanje ili neke 32 milijarde, 105 miliona evra se plaća preuzimanjem u javni dug u periodu do 2019. godine. Ove godine 20% i u pet šestomesečnih rata po 16%. Znači, i to smo dobro ispregovarali. To je višegodišnji period otplate. Kamata se otpisuje, a ostatak se konvertuje u kapital kompanije.Ista ta pravila važe i za ostale poverioce, tako da iz ovog procesa „Petrohemija“ neće izaći sa nekim naduvanim UPPR-om, nego će „Petrohemija“ izaći sa jednom finansijskom nulom za ta stara, istorijska dugovanja i sa novom strukturom kapitala u kome će Republika Srbija, da li direktno ili preko svojih javnih preduzeća, imati između 70 i 75%

da bi jedan od ključnih segmenata srpske privrede ostao sa obe noge na zemlji. Moram da pomenem, građani Srbije moraju da znaju o čemu mi pričamo. Pričamo o kompaniji koja će u 2016. godini ostvariti prihod od govoto 300 miliona evra. Nadam se da građani Srbije bolje od nekih, koji bi to po prirodi stvari trebali da razumeju, shvataju koliko je 300 miliona evra značajno za našu ukupnu ekonomsku politiku i za našu ukupnu ekonomiju, sa jedne strane. Ako uzmemo u obzir činjenicu da 77% njihove proizvodnje ide u izvoz, onda je jasno koliko to utiče na našu ukupnu krvnu sliku, na naše spoljnotrgovinske bilanse.U 2015. 2015. godini „Petrohemija“ je ostvarila dobit od 21 milion evra. U 2016. godini, a evo tu smo još nekoliko dana, projektovana je dobit, koja je sada već egzaktna dobit, od 59 miliona evra. „Petrohemija“ u ovom trenutku, na svom računu, ima ozbiljan iznos sredstava. Taj iznos sredstava je naša garancija za realizaciju jedne ozbiljne investicione politike koja je neophodna da bi se ta važna fabrika, važna industrija za Srbiju vratila u ono stanje i one tehnološke procese koje je imala do 1999. godine kada je u bombardovanju to urušeno i kada je to narušeno.Ponavljam, mi smo ponosni na ovo što radimo s „Petrohemijom“ zato što je „Petrohemija“ kapitalno bitna za našu ukupnu privredu i ekonomiju i zato što mi kroz ovo peglamo tuđe dugove, ali to je ozbiljnost i odgovornost države da nevezano za to ko je te dugove napravio, te dugove vraća.Ja moram da kažem, zbog građana Srbije, do 2006. godine taj dug je bio 26

godine je bio pik 47 miliona evra i jedine godine u kojima „Petrohemija“ nije napravila ni dinara, evra ili dolara duga je upravo ova Vlada koja sad pred građane Srbije i parlament izlazi hrabro sa jednim kredibilnim programom i prihvata odgovornost i da plaća obaveze i dugove koje su napravile generacije pre nas.Ja da mi od opozicije za to ne možemo da dobijemo ni aplauz, ni bravo, ali očekujemo elementarnu korektnost, makar od ljudi koji znaju o čemu danas ovde pričamo, jer zaista ima jedna velika odgovornost pred svima nama, da budemo ozbiljni pred građanima Srbije koji su nas ovde poslali. Hvala.

daću vam ja kasnije, gospodine Raduloviću, pravo na repliku. Sada me pustite da iznesem svoje izlaganje. **Maja Gojković** Hoćete biti ljubazni, samo vi izlažite, jer cilj je da vi ne izlažete.Znam, ali

ste pomenuli mnoge, pa nisu došli ovde da mi prete.Dobro,

Dame i gospodo narodni poslanici, prepodnevno zasedanje moje kolege iz bivšeg režima, iz opozicije najčešće su trošile oko pet minuta na to da se žale kako im je dnevni red sednice preobiman i kako ne mogu da diskutuju, a uspeli su da podnesu negde oko 1450 amandmana na predloge zakona.Osim kritike za dnevni red, izgleda da nisu imali nikakve argumentovane kritike na sam Predlog zakona, pa su onda počeli da iznose neistine i u najvećem, svoju diskusiju usmeriću baš na to da te neistine razobličim, a to ne samo radi istine, već i zbog toga da ne bi mogli da plaše više građane Srbije sa zakonima koje donosimo.Pre

nemamo ni jedno povećanje, zamislite, nego imamo čak smanjenje PDV za određene vrste roba.Najlepše i najlakše je da neko kaže kako država od nekoga nešto otima da bi stekao određen politički poen i nema veze da li je zakon dobar ili loš i nema veze da li će građani od njega da imaju korist.Jedan od kolega poslanika je čak i rekao

a nije pročitao pretposlednji član zakona. Nije hteo da pročita zbog svoje demagogije i simptoma onog, jel beše Čvorović iz „Balkanskog špijuna“ da se taj zakon primenjuje kada se donese poseban zakon o porodici i deci. To nije hteo da spomene. Dezinformiše građane Srbije da uzmu one račune koje su do sada sačuvali i jednostavno da ih bace. Nema veze što će oni da trpe štetu zato što su njega možda poslušali, bitno je da se napadne Vlada i Aleksandar Vučić.Imamo

stalno bori, kaže zašto ne uvedete da hrana za bebe bude opterećena posebno stopom poreza. Samo znate šta, stopu od 20%, opštu stopu nije donela ova Vlada, nije ni prethodna, nije ni Vlada iz 2012. godine u kojoj je bio premijer Ivica Dačić, nego su doneli oni koji sada traže smanjenje tog istog poreza.Zato se vraćam na onu priču o vremeplovu, čini mi se da imaju problem sa naknadnom pameću. Jedan od kolega poslanika je spomenuo čak i Zakon o privatizaciji, kako je vršena privatizacija, slažem se, privatizacija je bila potpuno pljačkaška, ali ne trpim da mi to kažu oni koji su učestvovali u jednoj takvoj privatizaciji. Vređa Vređa me.Opominjali smo, ne može da bude procena kapitala zasnovana na knjigovodstvenoj vrednosti imovine, a to su radili. Suprotno čak i međunarodnim računovodstvenim standardima, jer ih tad nismo uveli ali su radili po tom zakonu i donosili zakon. Onaj ko dobacuje, nije taj zakon doneo taj gospodin,

I kao nula je ulazila u katalog za privatizaciju. Obrazloženje tada vrlo ministra iz Vlade, iz prve DOS-ove Vlade, gospodina Vlahovića je bila – pa, to će tržište da odredi. Pa je onda Bubalo isto to rekao kada je bio ministar ispred Demokratske stranke Srbije.Ali, sad ne znam šta patriote traže sa njima, kad su oni upropastili tri države – Srbiju, kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore i Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ja se s takvima ne družim. Biram društvo. Ali je bilo bitno da se uđe u parlament i da se prosipaju laži o rezultatima Vlade Aleksandra Vučića slaži što više, okrivi ga što više, da bi imao glasova što više. Ne valja ta politika.Bilo je diskusije da je čak i problem što se uvodi posebna akciza za kafu. Kažu – biće upropašćeni domaći proizvođači kafe. Hajde da krenemo ko su domaći proizvođači kafe – sve miljenici bivšeg režima. Jel se oni brane?

jel kafa raste u Evropskoj uniji? E, onda se pojavljuje eks ministar u liku stečajnog upravnika i narodnog poslanika.(Radoslav

najveći problem jeste „Petrohemija“ i 105 miliona evra duga koji treba da se plate „Petrohemiji“. Niko nije rekao da je taj dug nastao za vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.(Radoslav

osim ministra Antića, da danas „Petrohemija“ u 2016. godini treba da iskaže dobit između 40 i 50 milijardi dinara, možda čak i više. Ali, nije bitno. Bitno je da se kaže kako se nešto otima od građana Srbije.Kad smo govorili o RTB Boru, niko neće da kaže da je najveći dug koji RTB Bor ima baš prema bankama koje su u stečaju i koje su, dok su ovi vršili vlast, preko Agencije za osiguranje depozita, pokušavali na svaki mogući način da naplate te dugove koje je država koja više i ne postoji davala tom istom Rudarsko-topioničarskom basenu.Onda dolazimo do priče oko partokratije. E, sad ćemo malo to da analiziramo. Izađe jedan narodni poslanik i kaže – Gospodin Spaskovski je čovek kome niko ništa ne može, on je direktor Srpske napredne stranke. Koliko ja znam,

on, dok ste vi bili na vlasti, je bio dobar i držali ste ga na vlasti, a sad ne valja?Kad valja?Kad pogledam sve ove diskusije i sve ovo što se oko ovih zakona spominjalo, evo, ponovo ćemo da se vratimo i na te lične karte i na preduzeća u restruktuiranju, lik i delo eks ministra…Gospođo predsedavajuća, opomenite narodnog poslanika, stalno dobacuje!

zna tačna vrednost imovine i ponaosob gde se ta imovina nalazi, ali je problem što je zakon trebalo da sprovodi taj eks ministar, danas stečajni upravnik i narodni poslanik. Sa imovinom koju bi kao ministar popisao, imao bi tačno stanje svakog preduzeća, sa namerom da ta ista preduzeća, govorim o gospodinu Raduloviću, gurne u stečaj po novom Zakonu o stečaju, kojeg je trebao da vodi izvesni gospodin Borivoje Petrović, stečajni upravnik, koji je čak i plaćao kazne za nezakonito vođenje stečaja, preko komorskog sistema, zato što bi se ukinula Agencija i nadzor države nad stečajevima državnih preduzeća.I cela ta priča oko borbe za glasove jeste da se sva ova preduzeća koja su u restrukturiranju stave u stečaj. Briga njih za građane. Briga njih za penzionere. Briga njih za zaposlene u organima državne uprave. Treba doći do provizije i nagrade stečajnog upravnika od 20%, a da se prodaje imovina i rasprodaje imovina koja košta nekoliko milijardi evra. Pa se napadaju

pogledate biografije onih koji najviše napadaju ovaj zakon, ja bih voleo da je makar jedan stečajni postupak koji je vodio eks ministar a sada stečajni upravnik i narodni poslanik, da se makar jedan stečaj završio tako što je stečaj obustavljen i preduzeću vraćena registracija koju je imalo u APR-u. Ne. Svi stečajevi koje je on vodio, završavali su se isključivo likvidacijom, rasprodajom imovine.E sad, zamislite kada bi takav danas bio premijer, mogli bi da se pozdravimo i sa „Petrohemijom“, sa RTB Borom, mogli bi da se pozdravimo i sa „Prvom petoljetkom“, „Sartid“ smo uspeli da privatizujemo, to ne može da pošalje u stečaj, ali bi zato i „Trajal“ poslao u stečaj, poslao bi i „Tigar“, ne automobilski deo, u stečaj i da ne nabrajam dalje. Znači, to je njihova politika.I sada sakrivaju činjenice od građana, da možemo da živimo samo od onoga što zarađujemo i da ove mere koje sprovodi Vlada Republike Srbije jesu kupovina vremena dok privredu ne osposobimo da može da počne da radi, da imamo veću zaposlenost, da imamo više fabrika, a ne da kritikujemo radi kritike i radi toga da dobijemo neki glas više.Neki poslanici čak žale zašto država hoće da napravi puteve. Pa kažu – štampajte novac, što podižete kredite. Hoće da nas vrate u 1993, 1994. godinu. To im je cilj. Tada su radnici primali po dve-tri marke platu. Takvu budućnost nude oni Srbiji. Znači, ja mogu samo da podelim na one koji su napravili dovoljno štete da ne bi ni trebali više da se bave politikom, na one koji bi štampali novac i na one koji bi od Srbije napravili stečajno preduzeće. Ja nemam drugu podelu za one koji ne podržavaju Vladu Republike Srbije.Mogao bih ovako satima da kritikujem sve ono što je izrečeno i što su laži. Jedna od laži jeste, koja se stalno provlači, a to je da su subvencije koje se daju privredi isključivo za strane investitore. Prvo, ko god ima dobru investiciju i dobar program, dobiće sredstva od Vlade Republike Srbije. Onda se bave računicama, pa kažu ovako – neko radno mesto platite pet hiljada evra, a on daje radniku platu 200, 250 evra. Pa on treba, pa izračunaj koliko meseci treba da radi, da država vrati ta sredstva. LJudi moji, to je ekonomski toliko političko neznanje, da ja to ne mogu da verujem.Svaki dinar koji date u subvenciju i otvarate novo radno mesto se na više načina vraća državi. One neznalice uzmu samo digitron i izračunaju, oni koji znaju. A šta uradi taj koji primi platu? Stavi u slamaricu? Ne, ide da je potroši. Zaradio je platu i za trgovca.

ali to ne žele da prihvate. Znači, četiri ili pet puta taj jedan dinar koji uložite u novo radno mesto se vrati državi.Zato nemamo nikakvih dilema da ćemo kao poslanička grupa podržati set ovih zakona, koliko god da se nekome ne sviđaju. Ali, pošto mi ostalo tri minuta pročitaću i biografiju gospođe Danice Marinković zarad istine, pošto je bila žestoko napadnuta i optužena.Za sudiju Okružnog suda u Prištini izabrana je 1. jula 1984. godine, gde je do 31. maja 1994. godine radila parnicu, radila u svojstvu istražnog sudije sprovodeći istrage u svim predmetima nezavisno od vrste krivičnog dela, kao i u predmetima kada je u pitanju krivično delo terorizma na teritoriji cele AP Kosovo i Metohija. Između više predmeta u kojima je sprovodila istragu, ističemo predmet ilegalni MUP gde je istraga bila sprovedena protiv 112 lica albanske nacionalnosti, a optužnica je podignuta protiv 88 lica i doneta je pravosnažna osuđujuća presuda. Isto tako je sprovodila istragu protiv dve grupe Albanaca zbog krivičnog dela terorizma. Akcije su izvedene na celoj teritoriji autonomne pokrajine koja je obuhvatala 15 lica, pa sad se nabrajaju lica, presuda je postala pravosnažna. Dalje, u njenoj biografiji, se navodi da je vodila postupke bez obzira koje su nacionalnosti oni koji su činili teroristička dela i bez obzira na to koje su nacionalnosti bili oni kojima su činjena teroristička dela.Mislim da takva osoba treba da bude imenovana i da nema razloga da se stidi bilo kog dela svoje biografije, jer je radila na očuvanju zakonskog poretka, štitila sve, bez obzira na njihovu versku i nacionalnu pripadnost. I, napadati njen rad je isto, kao što sam i rekao, ponovno vršenja zločina nad nedužnim civilima i pripadnicima MUP-a koji su radili svoj posao. Ko to ne može da shvati, postavljam pitanje, kako može da predstavlja građane koji glasaju za njega?

Samo mi vreme, molim vas, vratite. Moram ponovo da vas isključim, jer 11 sekundi ste uskraćeni za govor. Dame i gospodo, poštovani prisutni, raspoloživo vreme ću iskoristiti da se osvrnem na Zakon o javnom servisu. Naime, po definiciji javni servis bi trebalo da bude servis, medijski servis svih građana. O političkoj obojenosti javnog servisa su već govorili neki prethodnici zato o tome ne želim ništa kazati, ali ću naglasiti da Bošnjaci u Srbiji nemaju priliku da osete da je medijski javni servis RTS i njihov servis. Nemaju prilike imati emisije na svom maternjem jeziku. Nemaju prilike na tom servisu predstaviti sopstvenu kulturu i sopstvene vrednosti.Jedan od izvora zla među ljudima, zajednicama i narodima je međusobno nepoznavanje. Zato je od izuzetne važnosti i interesa, stabilnosti i mira države i društva bilo to da javni medijski servis zapravo bude prilike gde bismo se međusobno upoznavali u punoj autentičnosti i originalnosti, kako bi padala predrasude i naša međusobna nepoznavanja.Pored mehanizama zaštite države i društva, uobičajenih mehanizama, ključni mehanizam i temelj politike pomirenja jeste zapravo međusobno upoznavanje i kulturna razmena. Zato je od izuzetne važnosti da očito naterani takvim ponašanjem javnog medijskog servisa zakonski preciziramo obavezu da se omogući svim etničkim zajednicama pristup ovom servisu i medijima koji su u okviru ovog servisa. Što je zapravo Ustavom zagarantovano kao i Zakonom o manjinskim tako Islamska zajednica kao tradicionalna institucija koja predstavlja islam i Muslimane nema priliku biti zastupljena na javnom servisu. Doduše taj servis je dostupan jednoj grupi i Islamskoj zajednici koju po svaku cenu želi nametnuti ostalim Muslimani kao jedinu legalnu i legitimnu, a svi znamo da to nije tako, te da je rezultat toga činjenica da preko 90% Muslimana, džamija, imama i ostalih faktora u Islamskoj zajednici nema priliku biti predstavljeno na javnom servisu.Očito postoje neke strukture, ja to zovem paradržavom. Paradržava je najveća opasnost i za državu i za društvo. To su one strukture vrlo često u administracijama organa i ustanova koje imaju svoje nalogodavce, svoje mentore i koje obično se izborima ne menjaju već ostaju, ali vrlo često imaju jači uticaj od samih ministara, njihovih pomoćnika i ostalih političkih struktura.Zato pozivam i nadležno ministarstvo i uredništvo RTS, ali i nas ovde kao zakonodavce da ovu nepravdu otklonimo i omogućimo pripadnicima Islamske zajednice da javni servis dožive kao svoju ustanovu kroz koju će se predstaviti i upoznavati sa drugima i time zapravo da omogućimo da one strukture i one etničke zajednice koje do sada ili posebno u proteklim teškim vremenima nisu imali baš priliku da se osete ravnopravnim u ovoj državi, da im omogućimo takav ambijent u kome će moći da se osete jednako pravnim građanima i da se i kao individue i kao kolektiviteti razvijaju, grade ovo društvo i budu korisni članovi zajednice. Hvala. **Maja Gojković** Veliki je problem sa ovom sednicom, i metodološki i sadržajni. Šta se ponavlja? Ponavlja se to da neko hoće da ponizi ovaj parlament, sve poslanike u ovom parlamentu, ne samo opozicione, da neko hoće da ponizi i ministre i druge saradnike njihove tako što se zakazuje sednica na 24 sata, sa 27 zakona i odluka, od kojih su neki usvojeni na Vladi istog dana kada je zakazana sednica, 21. decembra, neki 19. decembra, a neki kasnije.To niste smislili vi. Ja ne sumnjam u prisutne ministre i njihove saradnike. Niste vi to smislili. Nisu to smislile ni kolege iz vlasti, poslanici vlasti. To je smislio neko ko ima jako veliku mržnju prema svemu što se dešava normalno u ovoj zemlji i verovatno je on i potpisao predlog za ovaj saziv.Znači, potpuno je bezobrazno da neko zakazuje sednicu sa važnim zakonskim predlozima

jaje. To je podmetanje da bi parlament ličio na ono na šta liči danas, a to je provala demagogije sa različitih strana.Šta je u sadržaju dnevnog reda? Odlaganja. Kažu – hitno je. Ističu rokovi 31. decembra. Pa i pre četiri meseca ste znali da je 31. decembar poslednji dan u godini i da vam to piše u onim zakonima. Ko je kriv? Da li sam ja kriv zbog toga što su vas saradnici upozoravali da ističe rok, da vam je neko rekao – čekaj, čekaj, nema veze. Gurnućemo to u parlament kad mi padne na pamet, a tamo su ovi moji koji će da glasaju čim neko pritisne zvono. To je metodologija i to je unižavanje i vas, gospodo ministre. Žao mi je zbog toga. Žao mi je i vaših sardnika koji verovatno dobro rade svoj posao, ali ne mogu da ga ostvare zbog zla koje stoji nad Srbijom.Šta još dobijamo? Naravno, nove namete, akcize, PDV, zaduženje od nekih 205-206 miliona, što se vidi na prvi pogled, piše, a koliko se krije iza toga?Ponovo dobijamo velike najave - „Petrohemija“ će biti rešena. Znam, to smo slušali i o „Sartidu“ pre tri godine kada je bilo ono genijalno rukovodstvo slovačko-američko, pa je ispalo da su dugovi povećani za sto i nešto miliona. Ozdravljenje se vidi na kraju, kada vidite da je pacijent ustao iz kreveta, a ne tako što ćete da pričate – mi ćemo ga lečiti najbolje na svetu i on će biti najbolji mogući. „Petrohemiju“ bog otac ne može da spasi, kao i mnoga druga preduzeća i ona postoje samo zato da bi se ogromne narodne pare prelivale u privatne džepove, ne od tih ljudi koji tamo rade, nego mnogih tajkuna one ili ove vlasti, svejedno, koji preko tih leševa privrednih uzimaju, peru pare, otimaju novac. Najskuplje nabavke, najviše cene na svetu su kada Vlada Srbije ili neko javno preduzeće ili neko propalo preuzeće kupuje nešto. Pogledajte nabavke.

kolege poslanici od prekoputa, koji glasate na zvono, otrgnite se od toga. Niste vi takvi ljudi. Taj ko vas tera na to, kaže – šta, oni moji, ma glasaće na zvono odmah.

na svaki član stavio isti amandman koji se zove – briše se, a obrazloženje vam preporučujem da pročitate za svaki član.Kome treba bure,

**Aleksandra Tomić** Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovani ministri, kolege poslanici, pa onaj ko govori o tome kako se zakazuju sednice sa neviđeno velikim brojem tačaka, kako se spaja nespojivo, očito nije ni pogledao dnevni red.

godine, pokazuje da je preko 18 sednica imalo preko 20 tačaka dnevnog reda, sedam sednica preko 30 tačaka dnevnog reda, a čak je jedna sednica imala 94 tačke dnevnog reda, 5. maja 2011. godine.To vama govorim, gospođo predsednice, da u stvari uopšte niste pogrešili što ste ovakvu sednicu sazvali, jer na toj sednici se razgovaralo i o Zakonu o PIO, i o zakonu o telekomunikacijama, i o vojnoj saradnji sa Nemačkom i Crnom Gorom, i o Zakonu o sorti poljoprivrednog bilja, i o zakonu o zaštiti kućnih ljubimaca, i o Zakonu o izbeglicama, i o Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima i o mnogim drugim sporazumima koji zaista nemaju tema koji imaju neku dodirnu tačku, tako da ova sednica danas pokazuje jednu ozbiljnost, krajnju odgovornost svih građana Srbije, a kada govori o dugovima, pre svega treba da bude svako realan ovde prema građanima Srbije koliko je oko svojim činjenjem ili ne činjenjem zadužio građane Srbije time pozivajući da li neko da plaća račune ili da ne plaća

poljoprivrednicima nije problem dnevni red. Nama poljoprivrednicima, posebno vinodelcima i vinogradarima bi sada bilo zimska zaštita vinograda od zamrzavanja i od niskih temperatura, ali očigledno da je moj kolega poljoprivrednik samo poljoprivrednik u pokušaju. Ni vino nije znao da napravi i da bi uštedeo vreme, reći ću dve stvari koje su sigurne, da nema većeg zla od zle pameti i drugo je, a to je sasvim sigurno, da onaj ko ne ume da vlada nad sobom ne može nikad više vladati nad drugima. Hvala.

Hvala, predsedavajuća.Želim da iskoristim da kažem još nekoliko stvari i o nekim od tačaka dnevnog reda reda i da ponovim da je potpuna neistina da su tačke povezane i da su sve vezane za finansije, jer izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije ili izbor članova Saveta REM sasvim sigurno nema veze sa finansijama, a pitanje je i mnogi drugi od ovih zakona na koji način su vezani sa finansijama.Bilo bi dobro da ovi zakoni koji imaju veze sa finansijama, imaju neki pozitivan rezultat po finansije građana Srbije, ali nažalost to nije slučaj.

recimo, za opremu ili hranu za bebe, nego govori o ukidanju jedine olakšice koja je uvedena kada je vraćen porez na opremu za bebe i hranu za bebe.Uvedena je olakšica, pa su građani, a tada je to predstavljano kao super ideja i super projekat, morali da skupljaju račune i onda jednom godišnje da ih podnose poreskoj upravi i da dobiju refundaciju.Sada, vidim Vlada kritikuje, odnosno poslanici vladajuće većine kritikuju to rešenje kao nepraktično, zaboravljajući da su upravo oni, odnosno ova vladajuća većina to rešenje doneli.Najveći problem u svemu tome je što nema alternative, što mi ne vidimo nikakve mere, vidimo, ponavljam ponovo najavu Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, zakona koji nije menjan od 2009. godine i najavu neke jednokratne pomoći umesto ove mere refundacije sredstava.Ali, Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom je mnogo širi i treba da obuhvati ne samo pomoć pri rođenju deteta, nego pomoć kroz ceo život deteta i njegovo odrastanje, jer u tome leže razlozi smanjenog broja novorođenčadi u Srbiji svake godine i negativnog priraštaja koji raste iz godine u godinu.Kada to ukombinujemo sa odlivanjem stanovništva, 58.000 ljudi koji je po proceni OECD-a iz Srbije otišlo samo u 2015. godini u zemlje OECD-a, trebalo bi da upali sve alarme u Vladi Republike Srbije, ali toga nema. Da ste takav zakon danas doneli, pa i po ovoj proceduri, ovako hitno, dva dana, bez mogućnosti da se upoznamo sa zakonima, pa ja bih prihvatio da glasam da ih i ne pogledam, za zakon koji ima takvu nameru da spreči odliv stanovništva, da da podršku porodicama koje planiraju decu, ali toga svega ovde nema. Ima samo brige za budžet, kao neko vrhunsko božanstvo kome svi treba da se klanjamo.Budžet treba da bude mesto gde se skupljaju sve politike koje Vlada planira da vodi u jednoj godini i o tome smo govorili kada je bila rasprava o budžetu. I vidim da se koristi jedan, za mene potpuno neverovatan argument, za opravdavanje ove brzine sazivanja sednice, kaže – pa, što se žalite ako ste podneli 1.400 amandmana? Pa, šta je cilj vladajuće većine, da se ne podnese ni jedan amandman, da se u Skupštini ne diskutuje? Da li je to vaša ideja demokratije? Da li je to ono što vi hoćete da svedete parlament Srbije, na mesto gde će se bez rasprave i bespogovorno usvajati sve što dolazi od strane Vlade Srbije, da će se usvajati predlozi koji nisu u skladu sa Poslovnikom?Ja sam se ovde u načelnoj raspravi malo našalio govoreći o vremeplovu, zato što imamo predlog odbora koji je potpuno neuredan, zato što neko ne zna da uradi svoj posao. Umesto da govorimo o tome šta je razlog da se prave propusti u državnoj upravi, šta je razlog što postoje redovi, konkretno za zamenu zdravstvenih knjižica, dobijemo odgovor – mi smo ponudili da se elektronski ljudi prijave. Ali, to nije dalo rešenja. Redovi i dalje postoje. Obaveze Vlade je da nestane taj red, da nađete način da red nestane, a da na kraju te knjižice koje na kraju ljudi dobiju imaju bilo kakvu svrhu.Ne znam da li ste videli te knjižice i šta ljudi rade sa njima danas, oni koji ih imaju. Imaju nalepljeno rukom ispisan broj kartona, jer sistem ne radi. Ne radi sistem. Čemu nam služe te knjižice elektronske ako ne mogu da se koriste i zašto se ljudi maltretiraju da stoje na hladnoći u redu da ih dobiju, ako ne mogu nikakav kvalitet da ostvare na osnovu toga što dobijaju? To je najveći problem ove

hajde da govorimo o tome koje mere u tim okvirima koje postoje mogu da se preduzmu. Zašto je hrana i oprema za bebe jeftinija u svim zemljama okruženja u odnosu na Srbiju, pre svega u onima koje su u EU? Zato što tamo imaju odgovornije vlade, vlade koje vode računa o budućnosti svoje zemlje. Ovde ne, ovde samo govorimo o budžetu i o borbi, evo, danas je vidim aktuelna borba protiv sive ekonomije. Sve ono što smo ukazivali ovde da nema

Dame i gospodo narodni poslanici, ministri, e, o ovome sam govorio u svom izlaganju. Pročita samo ono što mu odgovara i kaže da mi ukidamo zaštitu koja postoji prema porodicama sa decom.Ja ću da pročitam član 14. 2. – odredbe člana 9. ovog zakona primenjivaće se od dana početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim se uređuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe. Znači, ostaje sve dok se ne donese nov zakon.Nema veze što je, recimo, smanjena poreska stopa na ogrev da bi zaštitili životnu sredinu. To nema veze, to nije poreska olakšica. Najveći problem jesu zdravstvene knjižice. E, ako je to najveći problem, hajde da pričamo o problemima koji su bili dok su vršili vlast.Kada pričaju o PDV-u, koliko znam,

Niste mogli, zato što postoji zloupotreba prilikom tog poreskog oslobođenja, zato što će i komercijalna hrana da se deklariše kao hrana za bebe.Nije bebe.Nije tačno da je to toliko jeftinije. Nemojte da izmišljate. Iznosite činjenice,

Za njegovu informaciju, ja sam predložio zakon o izmenama Zakona o uređenju sudova, ali sam istovremeno i predsednik Administrativnog odbora i mogu sa ponosom da kažem da sam predložio i lično potpisao kao predsednik poslaničke grupe da gospođa Danica Marinković bude izabrana za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, tako da, gospodine Đurišiću, mogu da govorim i po jednom i po drugom

koju predstavljaju Marko Đurišić i Marinika Tepić izgleda imaju jedan unutrašnji problem. Ja, koliko sam razumeo gospodin Marko Đurišić se zalaže za to da u Srbiji bude što više dece i da Vlada Srbije donosi mere i predlaže Narodnoj skupštini mere kako bi Srbija imala više dece nego što ih sada ima. Ja se sa tim slažem, to je i politika SNS. Ali, Ali, s druge strane, ne mogu da razumem i gde je logika da sedite u istoj poslaničkoj grupi sa vašom koleginicom koja kaže da je najveći greh Danice Marinković to što je u svojoj biografiji, koju je dostavila Odboru za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, između ostalog, navela da je rođena 2. aprila 1951. godine u Bosanskom Brodu, Republika Srpska, od oca Koste Drakulovskog, da se udala 1972. godine za Stevana Marinkovića, sa kojim je dobila dva sina, obojica su inače visokoobrazovani, Aleksandar Marinković i Miloš Marinković.To je najveći greh Danice Marinković zato što je, zamislite, dostavila Narodnoj skupštini biografiju u kojoj ima hrabrosti da kaže gde je rođena, u Republici Srpskoj, da se udala te i te godine i da sa tim čovekom ima dva sina. Meni sada nije jasno – da li je sramota imati decu ili nije sramota imati decu? Da li treba da imamo decu u Srbiji ili ne treba da imamo

sada ću da vam kažem, izdvojila je… Mislim toliko o poštenju, pošto se ovde nama stalno spočitava da smo neki kriminalci, neke bitange, štitimo neke tajkune, pljačkamo nekog, pljačkamo decu, pljačkamo penzionere. Vi sada meni recite - šta je to kada gospođa Marinika, tada se zvala Marinika Čobanu, u međuvremenu je postala Marinika Tepić, nije bitno, valjda se žena udala, ja joj čestitam, kaže za 2015. godinu dodelila je, kao pokrajinski sekretar za omladinu i sport, 2,5 miliona dinara za organizaciju, pazite, svetskog prvenstva u Tomaševcu. Da li znate u kom sportu? Banatske šore.Dakle, da bi ste u jednom selu, gospođo Gojković organizovali Banatske šore, i to nazovete svetsko prvenstvo, za to date 2,5 miliona dinara… To je samo jedan u nizu primera kako se pljačkala Vojvodina kada su ovi koji nam sada drže lekcije o poštenju, o moralu, o borbi protiv tajkuna, o tome da imamo više dece bili na vlasti u Srbiji, odnosno bili na vlasti na teritoriji AP Vojvodine.Reći ću vam još jedan razlog zašto koleginica smatra da je najveći greh Danice Marinković to što je udata i to što ima decu. Dakle, njen najveći greh je zbog toga što je gospođa Marinika, dok je bila pokrajinski sekretar za omladinu i sport, zajedno sa Bojanom Pajtićem, 2013. i 2014. godine na teritoriji AP Vojvodine, kao pilot projekat, uvela predmet zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju. Sada ću vam reći i u kojim školama na teritoriji AP Vojvodine, da ne bi bilo nikakvih nedoumica, i odatle možete da vidite, poštovane kolege narodni poslanici i poštovani građani Srbije, zašto takva mržnja prema porodici i zašto takva mržnja prema ženi koja ima muža i koja ima decu.Kada vam pročitam onda se vi zapitajte koga treba da bude sramota. Dakle, taj predmet je uveden u gimnazijama u Zrenjaninu, Sremskim Karlovcima, Novom Sadu, Pančevu, Staroj Pazovi i projektom su obuhvaćeni srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ u Vršcu, ekonomsko-trgovačka škola u Kikindi, Bečeju i Alibunaru, kao i srednja stručna škola „Borislav Mihajlović Mihiz“ iz Iriga.Sada ću da vam kažem šta je pisalo u tom udžbeniku, pa ćete da vidite…(Ana je ovo tema. Kada se proziva Danica Marinković koja je istražila Račak i Klečku, a evo možete da pročitate u novinama da šiptari na Kosovu i Metohiji hoće da podignu spomenik Vokeru koji je inscenirao Račak, a danas se u Narodnoj skupštini na stub srama stavlja žena, sudija, visoko obrazovana

navela gde je rođena, u Republici Srpskoj, da se udala i da ima dva sina. Najveći greh je Danice Marinković to što u njenoj biografiji to stoji. Naravno, njen najveći greh je i to što nije rekla – u pravu je Voker,

što sam stavio potpis da takva žena bude izabrana u Agenciju za borbu protiv korupcije.Da se malo vratimo na to zašto nekome smeta kada neko u biografiji navede da je udat ili oženjen i da ima decu. U ovom famoznom udžbeniku

strani 107. ovog udžbenika kaže se: „Planiranje porodice u užem smislu - pravo ljudi da imaju željeni broj dece, u zagradi, ne više od četiri“. Znači, nemojte da imate više od četvoro dece. To piše na strani

„Nema dokaza da roditelji utiču na seksualnu orijentaciju dece, jer ima primera i homo i heteroseksualne dece iz homo i heteroseksualnih brakova“, strana 105.(Ana

Samo neka viču. Ja imam obavezu da uzmem u zaštitu ženu kojoj je najveći greh … istraživala zločin u Klečkoj, zločin u Račku, i to što je imala hrabrosti da u svojoj biografiji navede da je udata i da ima dva sina. Sada mi dozvolite da obrazložim

Znači, nemojte da imate više od četvoro dece, sve je normalno, sve je dozvoljeno, a najveći greh Danice Marinković je što je došla na odbor i rekla – udata sam i imam dva sina. Vas treba da bude sramota, a vama hvala, gospođo Gojković.

Tepić** Probaću u dva minuta da odgovorim na ono što je u ovoj salvi, potpuno improvizovanih, i potpuno neverovatnih, ideja pokušano da se provuče. Prvo biografija Danice Marinković je nešto što je dostupno svim građanima Republike Srbije. Kao što sam rekla, vrlo lako proverljivo na internet stranici parlamenta, ali je pola njene biografije o tome čime se bavio njen otac, njena majka, njen muž itd. Problem je njen kako se predstavlja parlamentu koji treba da je bira, a ne u tome kako smo mi čitali ono što je ona sama napisala.Što se tiče svih drugih optužbi, kada je reč o Banatskim šorama, samo ću da vas upoznam sa činjenicom da je vaš ministar, gospodin Vanja Udovičić, jedan od promotera i ugovarača Banatski šora. On je nas podsticao da promovišemo i da podržavamo tradicionalne tome je vrlo jasno govorio i na sajmovima sporta, i na javnim raspravama na novosadskom DIF i bio vrlo zadovoljan što negujemo tradicionalne sportove, koji su prepoznati kao posebna sportska grana. Konsultujte malo Zakon o sportu i resorne pravilnike.Što se tiče seksualnog obrazovanja, ili ono što se formalno zvao Projekat zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju, ne postoji projekat na koji sam ponosnija nego na ovaj. Nije tačno da je bio realizovan samo u 10 škola u Vojvodini, nego u 74 srednje škole, sa pokrivenošću preko 80 teritorija AP Vojvodine. Jedinstveni, najbolji projekat ove vrste, ne samo u zemlji, nego i u regionu. Preko 12.000 drugaka srednjih škola su prošli kroz ovaj ne postoji, postoji knjiga. Dobro je da postoji. Postoji rečnik o reproduktivnom zdravlju, bio bi korisno štivo za sve narodne poslanike, a sve one insinuacije koje ste navodili počev od homoseksualizma, koji je tačno navodi se da je pozitivna varijacija, to je tačno zato što nije negativna, zato što ne ugrožava ljude oko sebe. Vi svoje strahove na drugom mestu tretirajte. **Maja **Aleksandar Martinović** Nemam nikakav strah ni od koga. Sve što sam rekao bila je istina, vi ste to potvrdili.

iz ovog famoznog rečnika, udžbenika, leksikona, šta li je, koji je promovisala gospođa Tepić. Da li znate kako se nazivaju prostitutke u tom njihovom rečniku? Seksualne radnice. Sada vas pitam koga treba da bude sramota što je ovako nešto pisao, učio decu u Vojvodini, i promovisao kao zvaničnu politiku nataliteta, reproduktivnog zdravlja, itd. U kojoj to evropskoj državi? U kom tom mondijalističkom sistemu se neko ko je prostitutka naziva seksualnom radnicom?

Ovo je plaćeno stotinama miliona evra, da pojedini izopačeni umovi stave na papir nešto što se ne uči ni u jednoj evropskoj zemlji. **Maja Gojković** Zahvaljujem.Kamo sreće da su i prisutni ovde, ili bar ovi sa druge strane koji govore prošli ovaj program seksualnog obrazovanja. Ako vi niste svesni da se svi rađamo kao seksualna bića sa slobodnim pravom da biramo da li ćemo se reprodukovati ili ne, to je pitanje našeg vam neću, ako do sada to niste shvatili, nikada nećete. Svojim nastupom i uvredama mene niste uvredili, to je moja borba i ja ću terati, odustajati neću, makar pokušavali da me izvređate koliko god možete, ali ste uvredili upravo Vladu Republike Srbije, uvredili ste ministarku Brnabić, koja sedi ovde.(Vladimir Ostavite ministarku na miru. Nemojte lično da se obraćate, obraćajte se meni, a ministarku ostavite na miru. Ovim vašim replikama nju ostavite na miru.Dajem